Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че отмяната на смъртното наказание, което беше извършено преди години в България, ни приближи към по-цивилизованите общества и че това е едно от мерилата за нравствеността на съвременното човечество. Като човек хуманист, социалдемократ смятам, че борбата с престъпността не може да се води само със страха от смъртното наказание, защото в човешки план сигурно е много по-тежко човек да е до живот в затвор, отколкото да го

минимизиране на причините, които довеждат до тази засилена престъпност. Там е разковничето за успеха, а не с въвеждането отново на смъртното наказание.

че е възможно дете да убие друго, да го разфасова и да го сложи в хладилник, както имаше един много печален случай в Перник. Моят апел към колегите вносители е да го оттеглят. Това не е мерило, още един път повтарям, за демократично общество. За съжаление, като че ли синдромът

вероятно влияе на средното и по-възрастното поколение, когато се опитваме да намерим решение на тези проблеми. Пътят, според мен, уважаеми колеги, на развитие на човечеството е в стремежа на хората

за социалисти и за левица, както се изтъква в нашите програми и тези. Разбира се, това е така – ние защитаваме социалната справедливост, защото именно огромното разслоение, на което сме свидетели в цял свят,

движение. Тук напълно споделям тезата на вносителите за една нарастваща хегемония на световната финансова олигархия, която чрез неолиберализма като политика действително води човечеството до още по-голямо обедняване на мнозинството и

хора да си издължават кредитите и какво ли не. Виждаме как масово се съсипва средният бизнес и в България, така че моят апел е към управляващите колеги. Вижте, всяко нещо си има граници. Вярно, трябва да има финансова фискална политика. Вярно, трябва да се ограничават излишните разходи на държавата, което споделям по принцип. Но не може и в такава крайност да се отива – хората да не могат да преживяват, да се стига до такива масови

дали ще има доходи да си отгледа децата, да ги изучи, това нещо се пренася върху самите деца в семействата, затова има и такава огромна избуялост на престъпност. Това е сериозен не само български, а и световен проблем.

европейския тип капитализъм, който след Втората световна война направи едни от най-богатите държави в Западна Европа. Моят апел към колегите е: да преосмислят своето предложение, защото не е този начинът – с въвеждането на смъртното наказание едва ли не да уплашим

Абсолютно несъгласен съм, господин Радославов, че това е въпрос на цивилизованост, защото по тази логика Вие ще изкарате, че Съединените щати са нецивилизована страна. В огромната част от страните по света има смъртно наказание и се изпълнява. Европа наистина е остров в това отношение. Но дори в този смисъл, цивилизованост ли е и има ли превенция някъде в Европа, както ставаше, да се осъществяват атентати, тероризмът със средствата и методите си да избива стотици – това съвсем скоро се случи, и за това да няма адекватно наказание и обществото да стои като зайче пред питон

типичен пример от сагата от нашата книга за циганската престъпност, двама души да убият учителката си, да я разчленят на части, след което обществото да му наложи 16 години наказание, затвор

Така че приказките за хуманизма, за цивилизоваността не играят. Тези неща се решават от степента на криминогенност в една страна, от нивото на престъпността, от средствата, методите и начините за борба с нея на едно общество. От това се определя този въпрос. Пак повтарям,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Шопов, аз се гордея, че съм българин и твърдя, че българският народ има много повече ценности за уважение, отколкото онова, което Вие ми говорите за американския начин на живот.

Други изказвания? Няма. Закривам дебатите. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-101,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурното предложение – на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник за допускане в пленарната зала

предложение. Гласували 115 народни представители: за 114, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата.

на 21 април 2011 г. Комисията разгледа законопроекта на свое заседание на 8 юли 2011 г., който беше представен от вносителя. Със законопроекта се предлага създаване на публичен регистър на актовете, издадени от съответния областен управител, който се обявява на интернет страницата на областта. Това ще доведе до повече прозрачност в работата на областните управители и създаването на възможност за получаване на информация за издадените актове, особено по управлението и разпореждането с държавна собственост на територията на областта. Допълва се чл. 15а от Закона за достъп до обществена информация с цел хармонизиране на разпоредбите на двата закона. В постъпилото становище от Министерския съвет законопроектът не се подкрепя с аргументите, че по отношение на идеята за публичност на актовете на органите на изпълнителната власт, в частност на областните управители, се дублират разпоредби от действащото законодателство. Законопроектът не съответства на принципите и правилата, заложени в Закона за достъп до обществена информация. Актовете, издавани от областния управител в изпълнение на правомощията му, начинът на съобщаване и редът за оспорване са уредени в съответните специални закони и подзаконови нормативни актове. В дискусията бе изказано становище, че и в действащия Закон за достъп до обществена информация – чл. 15 и 15а, съществува задължение за органите на изпълнителната власт на централно и местно ниво да публикуват актовете си, но не всички органи го изпълняват и това е въпрос на организация на изпълнителната власт. Отбелязва се, че съществува софтуер с възможност за заличаване на лични данни. Необходимо е да бъдат изключени от обхвата на законопроекта вътрешноведомствените актове на областния управител, както и да се конкретизира за какъв период назад във времето ще бъдат обхванати актовете съгласно приложното поле на закона, за да не се блокира неговата работа. В болшинството си народните представители изказаха становище, че се въздържат от подкрепа на законопроекта, като се изказаха следните аргументи. Съгласно чл. 61 от Закона за администрацията към Министерския съвет се поддържа административен регистър като единна електронна база данни, който е публичен и се поддържа и води съгласно наредба на Министерския съвет. Правомощията на областните управители са уредени компактно в един нормативен акт. Те се намират в различни нормативни актове, като в някои от законите областният управител има задължение да обнародва в „Държавен вестник” своите актове, например Закона за устройство на територията – чл. 149, ал. 4, а от друга страна, актовете на областния управител подлежат на съдебен контрол по реда на Административнопроцесуалния кодекс. От голямо значение за обществото са актовете, издадени от областния управител по управлението и разпореждането с недвижимите имоти – държавна собственост. Съгласно чл. 75 от Закона за държавната собственост в областните администрации, които създават актове за държавна собственост, се създават главен регистър и спомагателни регистри по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а според разпоредбата на чл. 77 актовите книги за имотите държавна собственост са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях. Основен въпрос, на който внесеният законопроект не дава отговор, е как да се отграничи по вид, материя и обхват публичността на актовете, издавани от областния, респективно заместник-областния управител. Следва да се има предвид, че създаването на предлагания регистър е свързано с осигуряване на допълнителни финансови и човешки ресурси за всички областни администрации, за закупуване на съответен софтуер с осигуряване на поддръжка, възлагане на длъжностно лице в областната администрация да осъществява функциите по поддържане на регистъра, както и възлагане на функции по координация и контрол на посочената дейност на централно ниво. След проведената дискусия и обсъждане с 3 гласа „за” и 15 гласа „въздържал се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за администрацията, № 154 01-42, внесен от Лъчезар Тошев.” Следващият доклад е относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 102-01-37, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2011 г., който е разгледан в комисията на заседание на 13 юли 2011 г. „На заседанието законопроектът е представен от заместник-министъра на финансите господин Владислав Горанов. Със законопроекта се променя наименованието на Единния класификатор на длъжностите в администрацията. Необходимостта от разработването на нов Класификатор на длъжностите в администрацията се наложи, за да се преодолеят несъответствията в сега действащия единен класификатор на длъжностите в администрацията, като се осигури правилното класифициране на длъжностите, което е основата за прилагането на политиките по управление на човешките ресурси в държавната администрация, както и за справедливото определяне на възнагражденията, който да влезе в сила от 1 януари 2012 г. Предлага се числеността на персонала на администрациите на изпълнителна власт по членове 36 - 38 от Закона за администрацията да не може да се увеличава след влизането в сила на закона, но не се изключва възможността за намаляване числеността на персонала. Предложението е във връзка с провежданата от правителството административна реформа и оптимизация на държавната администрация. В дискусията се поставиха редица въпроси. Подкрепена беше идеята числеността на звената на администрацията на изпълнителната власт да не бъде увеличавана, което следва провежданата политика от правителството за изграждането на ефективна и висококвалифицирана администрация. Изказа се идея, че е необходимо да се извършат анализи и да се прецени кои длъжности в администрацията са необходими. Същевременно се акцентира и върху факта, че трайно установена практика на Народното събрание е в Преходни и заключителни разпоредби да не се изменя кодекс и се предложи § 7 да отпадне от законопроекта. Би било редно да се промени първо нормативният акт от по-висш порядък, с който да бъде съобразена промяната и в подзаконовия нормативен акт – Единния класификатор на длъжностите в администрацията. Не е удачно при всяка промяна на Класификатора на длъжностите в администрацията, свързана с отпадането на дадена длъжност, да бъдат изменяни и нормативните актове. Друг мотив за отпадането на параграфа е и че с подзаконов нормативен акт, какъвто е Единният класификатор на длъжностите в администрацията, се предлага заличаването на длъжността „секретар на кметство”, което засяга множество населени места, в които секретарят на кметство изпълнява важни, ежедневни функции по обслужване на населението. Премахването на тази длъжност представлява пряка намеса в свободата на общинските администрации да определят структурата и общата си численост, което предполага и един по-сериозен дебат. Обърна се внимание, че са допуснати и неточности. Заглавието на закона трябва да бъде „Закон за изменение на Закона за за администрацията”, тъй като не се правят допълнения в него. След проведената дискусия и обсъждане с 10 гласа „за”, 1 глас „против” и 6 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 102-01-37, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2011 г.” И последният „ДОКЛАД относно Законопроект

2011 г. и е представен от господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите. Със законопроекта се цели създаването на обща уредба относно консултативните съвети, като административни структури, създадени от Министерския съвет. Съгласно новата редакция на чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията съветите са постоянно действащи консултативни органи на правителството, осигуряващи координация в сферата на изпълнителната власт, както и сътрудничество с други държавни органи, органи на местно самоуправление и с неправителствени организации при определянето и провеждането на държавната политика в дадена област или по особено важни въпроси от обществена значимост. Законопроектът предвижда съветите да се ръководят от министър-председателя или от друг член на правителството и да включват еднолични органи, техни заместници, както и членове на колегиални органи на изпълнителната власт; в тях да могат да се привличат за участие както представители на други държавни органи и органи на местното самоуправление, така и представители на неправителствени организации, имащи отношение към дейността на съответния съвет; широко участие на представители на неправителствени организации, като е уредена възможността съветите да формират наред с основния състав и разширен състав, включващ наблюдатели без право на глас; да могат да бъдат експертно подпомагани чрез създадени от тях работни групи. Предвижда се с постановление на Министерския съвет да се създават, преобразуват и закриват съветите, като в постановлението за създаване на съответния съвет ще се определят неговите задачи и структурен състав, както и администрацията, осигуряваща финансовото, експертното и техническото му подпомагане. Въвежда се задължение за Министерския съвет да приведе вече приетите от него актове за създаване на съвета в съответствие с новата законова уредба, както и задължения за съответните министри, председатели на държавни агенции и изпълнителни директори на изпълнителни агенции да закрият създадените от тях съвети, с изключение на тези, които функционират като експертни консултативни звена. Разширява се и обхватът на делегацията по чл. 6, ал. 2 чрез предоставяне възможност на главния секретар да се възлагат и правомощията по назначаването, преместването по чл. 81б, прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарни наказания. Главният секретар ще може да упражнява всички правомощия по служебното правоотношение с държавните служители в администрацията, след като той е лицето, което я ръководи и носи отговорността за нейната работа. Органът на държавната власт ще може да възложи само отделни права или генерално да прехвърли всички свои права по служебни правоотношения на главния секретар. Делегацията не засяга служители, за които в закон е предвидена специална уредба на служебните правоотношения. Предвижда се задължение за държавния служител да декларира пред органа по назначаването своето имотно състояние, както и получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагането на труд извън служебното правоотношение и основанията за тяхното получаване. Предлаганата промяна е свързана с осигуряването на прозрачност при изпълнение на служебните задължения и превенцията срещу корупцията сред служителите в държавната администрация. В хода на дискусията бяха поставени въпросите – предложените изменения в Закона за държавния служител и Кодекса на труда относно задължението за деклариране на имотното състояние и допълнителните възнаграждения на работещите по служебно или трудово правоотношение имат ли връзка с основните идеи на законопроекта; предвиденото задължение за деклариране на имотното състояние и допълнителните възнаграждения не представлява ли нарушение на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. г. Акцентирано бе, че предвидената възможност органът на държавната власт да прехвърли отделни или всички свои права по служебното правоотношение на главния секретар, не променя подсъдността, ако такава е била идеята, а също се предложи да се създават консултативни съвети да се създават консултативни съвети ad hoc. След проведената дискусия и обсъждане с 15 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 102 01 58, внесен от Министерския съвет на 4 август 2011 г.” Благодаря. Благодаря. С доклада на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае председателят на комисията, господин Стойнев.

Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 7 септември 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 102-01-58, внесен от Министерския съвет На заседанието присъстваха: госпожа Лилия Улева – секретар на Съвета за административна реформа към Министерския съвет, госпожа Галина Маринска – директор на дирекция „Правна” в Министерския съвет, и господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика. Законопроектът бе представен от госпожа Лилия Улева – секретар на Съвета за административна реформа към Министерския съвет, която подчерта, че основната цел на законопроекта е да създаде единна уредба по отношение създаването, структурирането, осъществяването на дейността и отчета на консултативните съвети. Предлага се консултативните съвети да бъдат постоянно действащи органи, които да подпомагат органите на държавната власт при формирането и провеждането на политиките в съответната функционална област на компетентност на държавните органи, както и да осъществяват координацията между тях. Във връзка с това се предлагат разпоредби относно механизма за тяхното създаване, определянето на техния състав, ръководството им, отчитането на тяхната работа и други въпроси, свързани с дейността им. Законопроектът предвижда развитие на социалния и гражданския диалог чрез нови възможности за включване на неправителствените организации в процеса на вземане на решение. Предвиждат се и разпоредби за подобряване на координацията между държавните органи при изготвянето на проекти на нормативни актове и стратегически документи. Със законопроекта се предлага да се унифицира уредбата по отношение на конструирането и организацията на дейността на експертните консултативни съвети. С преходни и заключителни разпоредби се предвиждат изменения в Закона за държавния служител, с които се създава по ясно разграничение между разработването на политики и функционирането на администрацията. Предлага се разширяване на функциите на главните секретари в съответствие с техните отговорности във връзка и по повод отговорността им за дейността на съответната администрация. Предвидени са и разпоредби за усъвършенстване уредбата на възникването и прекратяването на правоотношенията на държавните служители, както и на други произтичащи от това отношения. Разширяват се социалните и трудовите права за държавните служители по отношение на правото им на платен годишен отпуск, като разпоредбата се привежда в съответствие с утвърдените в Кодекса на труда изисквания. Специален акцент е поставен върху създаването на ефективен механизъм за противодействие на конфликта на интереси и предотвратяването на възможности за корупционни практики. С аналогични изменения в Закона за държавния служител и Кодекса на труда се въвежда задължение за работещите в администрацията ежегодно да декларират пред органа по назначаването своето имуществено състояние, получените възнаграждения за допълнителен труд

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за администрацията № внесен от Лъчезар Тошев на 21 април 2011 г. На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 08 юни 2011 г., бе разгледан Законопроект за допълнение на Закона за администрацията № 154-01-42, внесен от народния представител Лъчезар Тошев на 21 април 2011 г. В заседанието взеха участие Гергана Жулева и Александър Кашъмов от Фондация „Програма достъп до информация”. Със законопроекта се предлага допълнение в Закона за администрацията, чрез което областният управител да организира и поддържа публичен регистър на актовете си, издадени в изпълнение на неговите правомощия в интернет страницата на областната администрация. Предвижда се в срок до три месеца да се въведат в публичния регистър всички предходни актове, издадени от областните управители задължението на областните управители да публикуват на интернет страниците издадените от тях актове. С приетия през 1998 г. Закон за администрацията се урежда: структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им; правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация и се прилага, доколкото не е установено друго в специални закони, и за администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията, и за органите на местното самоуправление. С приетия през 2000 г. Закон за достъп до обществена информация се уреждат обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор. Законът съдържа правилата, както и ограниченията за предоставянето на обществена информация. В този закон с цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация за всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт е регламентирано в чл. 15 задължението периодично да се публикува актуална информация, включително и списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия. Съгласно чл. 15а „информацията по чл. 15 се публикува на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт”, както и съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация и реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административните структури в системата на изпълнителната власт. становището на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се посочва, че „при възприемане на направеното предложение би се стигнало до дублиране на разпоредби от действащото законодателство.” В становището на Администрацията на Министерския съвет се напомня, че „съгласно чл. 12, ал. 2 кодекс правото на достъп до информацията в производството на лица, които не са страни по него, се осъществява по Закона за достъп до обществена информация”. В становището си изразява и несподеляне на твърдението в мотивите към законопроекта, че за изпълнението на новата дейност няма да са необходими допълнителни средства, тъй като тя ще се извършва от персонала на съответната областна администрация. Според тях създаването на един такъв регистър е свързано с допълнителни финансови и човешки ресурси за 28 областни администрации: закупуване на софтуер, осигуряване на поддръжка; възлагане на длъжностно лице, което да осъществява поддържането на регистъра, както и на функции по координация и контрол на посочената дейност на централно ниво. Изразяват се и съмнения относно реалистичността на задълженията, предвидени да се изпълнят в тримесечен срок от влизането в сила на закона да се организира и стартира регистърът, както и да се въведат всички издадени дотогава актове. След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 4 гласа „за”, 1 – „против”, и 9 – „въздържали се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за администрацията

становищата на комисиите току-що чухме, че бяха донесени от девет кладенеца вода, за да се обясни как не трябва областните управители да направят публично достояние на своята страница актовете, които издават, и не трябва да създават регистър на тези актове, за да може цялото общество да има достъп до тази информация. Вярно, Законът за достъп до обществена информация дава възможност някой, ако знае, че съществува някаква информация, да подаде молба и да я получи в определен срок, което е една много тежка процедура и не може да гарантира целите, които си поставяме за една прозрачна администрация. Вие си спомняте, че и в това Народно събрание гласувахме редица текстове, които направиха работата на Народното събрание напълно прозрачна. Гласуванията бяха качени на страницата на Народното събрание, стенограмите, внесените законопроекти – всичко е публично и всеки има достъп до тази информация, която е обществена. Същото е със страницата на Министерския съвет, където се виждат законопроектите, които се обсъждат, другите актове на Министерския съвет. Кметовете и общините също имат пълна прозрачност в своята дейност. Контрол върху актовете на кметовете осъществява общинският съвет и т.н. Това е последната стъпка, която трябва да бъде направена, за да може цялата държавна администрация да има прозрачност на своите действия. Това ще предотврати негативни обществени прояви, изкривяване на обществения интерес в лични лични или корпоративни ползи и ще предотврати корупция, защото гражданското общество и цялото общество, и всеки един човек ще има достъп до тази информация. Вярно, че тя е публична, но не е публикувана и това е предложението, което правя.

„Областните управители публикуват на интернет страницата на областните управи актовете си, издадени в изпълнение на техните правомощия” и в чл. 31 на Закона за администрацията да се създаде една нова алинея с текст: „Областният управител организира и поддържа публичен регистър на актовете си, издадени в изпълнение на неговите правомощия. Регистърът е достъпен на интернет страницата на областната администрация.”. В интерес на истината трябва да кажа, че част от областните управители са изпълнили тези препоръки, без те да съществуват специално в закона. Може би за тях това е една регламентация на нещо, което вече съществува. Но при други областни управители – дори когато внасях законопроекта, една областна управа нямаше още интернет страница – не е така. Смятам, че е в обществен интерес да завършим тази реформа за прозрачност на дейността на нашата администрация, като приемем настоящия законопроект и с общо съгласие да въведем изискването актовете на областните управители да се публикуват на техните интернет страници. Това ще бъде в полза на цялото общество и всъщност ще бъде в съответствие със заявените позиции от всички политически сили, че те са за прозрачност в администрацията. Не може да остане едно звено в администрацията без такава прозрачност. Аз не виждам никакъв аргумент за това актовете на областните управители да не бъдат публикувани. В крайна сметка, това е в интерес на обществото. Тук беше казано, че се налага да се вложат допълнителни средства. Аз наистина смятам, че с настоящия персонал на областните управи може да се извършва тази дейност, още повече че повечето областни управи вече имат своите интернет страници и няма кой знае какво сложно в това на тези страници да се слагат актовете, които издават областните управители, особено актовете, свързани с разпореждане с държавни имоти. Това е в обществен интерес и не виждам никакъв стойностен стойностен аргумент против това предложение. Ако управляващата партия желае да бъде в в съответствие със заявените в своята програма цели, тя трябва да подкрепи това предложение. То не е лошо, както не беше лошо това, че Вие подкрепихте навремето предложението, което направих – гласуванията на народните представители да се слагат на интернет страницата на парламента. Сега вече това е нещо, което се смята, че като че ли винаги така е било. Също така гласуването с чужди карти беше ликвидирано. Това вече не е проблем за нашето Народно събрание, благодарение на действия, които предприехте, с усилията и на другите парламентарни групи. Въпросът е: днес, когато правя това предложение за прозрачност в дейността на областните управители, защо мнозинството отказва да подкрепи моите предложения? Предлагам на народните представители да преоценят тази позиция и да подкрепят внесения от мен законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Тошев. От Министерския съвет, от вносителите на другите два законопроекта, има ли Няма. Откривам дискусията по трите законопроекта. Колеги, има ли изказвания? Господин Мартин Димитров, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Един от приоритетите на сегашното и на минали правителства е въвеждането на електронни услуги, така нареченото електронно правителство. Към Вас имам директен и искрен въпрос: за какво електронно правителство можем да говорим, ако Вие не подкрепяте сега актовете на областните управители да бъдат достъпни в интернет? Кажете ми какви могат да са причините това да не се случи? Имам директен въпрос към госпожа Искра Фидосова. Госпожо Фидосова, дайте ми пример за утвърдена европейска демокрация, може само една да бъде тя, в която актовете на областните управители не са достъпни в интернет. Искам само един такъв пример. Няма да може да намерите, защото това отдавна е достижение в европейските страни. За много обекти – държавна собственост, в момента не се знае какво се случва, дали са отдадени под наем, дали са продадени и кога са продадени. Няма яснота. Важи принципът: „Куче влачи, диря няма”. Въпросът е, ако Вие такива законопроекти днес не променяте, поне си кажете честно, че няма да въвеждате принципите на електронно правителство!? Това казвате в момента. момента. Електронно правителство не означава просто достъп до информация, за което ние държим, означава и електронни услуги през интернет от разстояние. Няма ли достъп до информация, което е най-елементарната първа категорична крачка към към повече публичност и прозрачност, това не се ли направи, това означава, че никакви по-сериозни действия няма да бъдат предприети. За много обекти – държавна собственост, в момента никой не може да каже какво се случва. Никой не може да каже къде са, продадени ли са, под наем ли са. Помните ли, че Външно министерство в един момент каза, че за много имоти зад граница няма представа какво се случва с тях? Това е, защото няма държавни регистри и защото тези регистри не са публични. Хайде да направим сега едно сравнение между работата на областните управители и работата на общините, тоест на местната власт. Местната власт взима тези решения публично, взима тези решения в дебат в общинските съвети и в огромната си част, в 99%, тези решения Защо имаме едни правила за местната власт, за общините, за общинските съвети и други правила за областните администрации? Извинявайте, този аргумент е единственият аргумент, който каза госпожа Фидосова, преди да напусне заседанието. Единственият аргумент, който чух от нея, е, че това било много скъпо. Извинявайте, в ХХІ век да направиш интернет страница струва стотинки. Ей такива млади хора, които са тук, и те си имат интернет страници. Това са никакви средства. Така и така има областна администрация, която е на заплата и може да въвежда тези решения за броени минути. Единствената логика да отхвърлите този законопроект е, че не искате тази прозрачност. Днес управляващото мнозинство на ГЕРБ и на така наречените независими народни представители ще каже, че не желае тази прозрачност да се случи. Няма друго обяснение. Всичко друго е съшито с бели конци. Нито е скъпо, нито е трудно да стане, нито се отнема много време, тоест аргументите Ви са други. Вие не приемате днес този законопроект и аз призовавам всички парламентарно представени партии да гласуват „за”, макар че би било много странно леви партии да подкрепят такъв законопроект за сметка на партия – член на Европейската народна партия. Вие чели ли сте, между другото, документите на Европейката народна партия? Наличието на регистри на областните управи е задължително условие за прозрачност. Това важи за всяко едно ниво на управление на държавата. Има регистри, те са публично достъпни, за да могат гражданите да следят какво прави съответният областен управител. Какво казвате Вие? Не искате гражданите да знаят какви ги върши областният управител. Това казвате. Това на практика казвате, след като Правната комисия, на свое заседание, не е подкрепила тези текстове. Така че най-накрая, колеги, искам да Ви призова ако искате България да възприеме добрите европейски практики, ако искате да има истински граждански контрол върху актовете на областните управи, ако искате тези решения да могат да бъдат обект на обществена дискусия, да бъдат спирани грешните решения, които се взимат, да не останат в тайна от обществото, България да бъде по-различна, да бъде по-добра държава, трябва да подкрепите този законопроект.

при огромното мнозинство, което има ГЕРБ в това Народно събрание, защо не въведе принципите на електронно правителство? Защо не го направихте? Никой от Вас няма да може да даде честен отговор. Наистина последно искам да Ви кажа следното нещо: този законопроект е въпрос на личен избор. Не се крийте зад общи решения на групата, общи решения на Правната комисия или някакви други общи решения, защото всеки народен представител в крайна сметка носи и лична отговорност за своите действия и бездействия. И ако днес ние не направим нещо очевидно, става въпрос за нещо абсолютно очевидно – гражданите да имат достъп до информация и до решения, взимани от областните управи, това за мен ще означава огромна крачка назад и нежелание България да бъде реформирана. Благодаря за вниманието. Няма. Ще ползвам изказването на господин Мартин Димитров по повод на младите хора на балкона вляво. Това са представители на град Ямбол от Математическата гимназия с техния директор и с техни преподаватели. Моля, колеги, да ги приветстваме с „Добре дошли” в залата на Народното събрание.

В Преходната разпоредба, която съм предложил, се предлага – бившите областни управители и техните актове да бъдат сложени в интернет страниците, в един срок, който можем да уточним дали да е 3 месеца, както предлагам, или 6 месеца, но да се знае какви да се знае какви разпоредителни действия с имоти са извършени от предишните кабинети, кой на кого какво е дал и така нататък. Благодаря, впрочем, за Вашата подкрепа, която ми оказахте по време на заседанието на Комисията по правни въпроси, като заявихте, че Вие самият сте създал такъв регистър в един съд, в който сте работил, преди да станете народен представител и че това е много лесно да се постигне. Не е вярно това, че да се създаде такъв електронен регистър е трудна работа. Ето защо моля отново да подложите на прегласуване този законопроект, за да може народните представители да имат възможност още веднъж да изразят своята позиция.

Следващият законопроект за гласуване е за изменение и допълнение на Закона за администрацията под № 102-01-37, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2011 г. Режим на гласуване.

Режим на гласуване. Гласували 96 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 16. Законопроектът е приет на първо гласуване. Последният законопроект е Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за администрацията под № 102-01-58, внесен от Министерския съвет на 4 август 2011 г. Режим на гласуване.

г. Режим на гласуване. Гласували 97 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 11. Законопроектът е приет. С това изчерпахме програмата по парламентарната ни дейност. В 11,00 ч. продължаваме с парламентарен контрол. Благодаря.